Prelazimo na novu točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj službi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49.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 Ja bih molio ako, suzdržite se na trenutak. Hvala. Izvješća ste primili na sjednici. Da li u ime predlagatelja, vidim da je ovdje zamjenik ministra gospodin Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo saborski zastupnici. Navedenim predloženim izmjenama Zakona o carinskoj službi razrađuje se upravljanje Carinskom upravom, načinom imenovanja ravnatelja kao i način na koji se državni službenici raspoređuju na radna mjesta zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja. Također se propisuje da ravnatelj može imati dva zamjenika, a isto tako propisuje se odgovornost zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, voditelja službe i voditelja odjela u središnjem uredu. Drugi zamjenik se predlaže iz razloga što je Carinska uprava upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija u kojoj je zaposleno preko 3 tisuće službenika i namještenika kao i zbog specifičnog velikog područja rada za koji je nadležna Carinska uprava, a koje zadaće se obavljaju u središnjem uredu i 17 carinarnica, 115 carinskih ispostava i 121 carinski odjeljak. Također, razlog zbog kojega se donosi ovaj prijedlog izmjena zakona je usklađivanje sa ustrojstvom uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, zamjeniče ministra i pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora kao matični odbor raspravio je na 5. sjednici održanoj 8. ožujka 2012. godine prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Carinskoj službi s konačnim prijedlogom zakona. U skladu sa svojom nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za financije i državni proračun bez rasprave je podržao predmetni zakon i odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama Zakona o Carinskoj službi. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Nema nikoga, u redu. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika IDS-a zastupnik gospodin Damir Kajin. Izvolite. Gospodine predsjedavajući ovaj zamjeniče ministra financija, uvažena gospodo zastupnici. Da, kao što je i ministar rekao ovdje se doslovce kaže znači Zakonom o Carinskoj službi razrađuje se upravljanje carinskom upravom, način imenovanja ravnatelja kao i način na koji se državni službenici raspoređuju na radna mjesta zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja itd. Znači ništa nije ovdje sporno, dapače. Zašto svaka nova vlast ne bi uređivala, da se tako izrazim, neka interna pravila funkcioniranja Carine? Jasno ne smije se dogoditi slučaj Barišić itd., ali neću o tome. Ono što mene međutim zanima je sljedeće, što će biti sa carinskim djelatnicima po 1.07.2013. godine? Ljudi su u velikoj mjeri, poglavito ovi koji rade na tim zapadnim graničnim prijelazima, u panici. Ljudi se na neki način boje za vlastitu budućnost. Oni se boje da će morati npr. iz Istre ili Primorsko-goranske županije ili nije bitno gore Varaždinske, Karlovačke odlaziti u slučaju premještaja na granicu prema BiH, prema Crnoj Gori, prema Srbiji. Te ljude treba na neki način razumjeti, oni su s pravom zabrinuti. Postavlja se normalno pitanje isto gdje te ljude zbrinuti? Pretpostavljam da bi ih morali zbrinuti negdje u državnoj upravi. Dobro, i u državnoj upravi je vjerojatno, ne vjerojatno nego sigurno mnogo prekobrojnih, ali mislim da za ove carinike mora se naći negdje mjesta. Da li će to biti policija, da li će to biti inspekcije, da li će to biti financijska tijela ne znam, ali to im na neki način treba ponuditi kao neku časnu opciju. Točno je da će vjerojatno i mnogi granični policajci izgubiti posao na tim zapadnim granicama prema Sloveniji, prema Mađarskoj. Htjeli smo u Europu, u Europu, sutra ćemo eto potvrditi te rezultate referenduma, odnosno ove akte, odnosno ove sporazume, ali mislim da treba voditi računa i o ovim carinskim djelatnicima. Nisu to samo carinici, to su njihove obitelji, to onda znači da su tu posrijedi i njihova djeca, njihove majke, žene ne znam. Ti ljudi su negdje smješteni, imaju stanove, imaju kuće, pripadaju nekoj sredini, dio su identiteta da se tako izrazim te neke sredine. I svatko od njih, od tih ljudi moj je sud zaslužuje da već danas zna za svoju budućnost. Mi se ovdje znači u ovom zakonskom rješenju bavimo ravnateljem, bavimo se zamjenicima ravnatelja, pomoćnicima ravnateljima, ali mislim da treba apostrofirati i te obične ljude koji su za RH odradili od tamo koje '91. do danas ili do 1.07.2013. godine jedan ogroman posao. Oni bi trebali znači već sada doznati što će biti sa njihovim egzistencijama, ne bi na to trebali čekati 1.07.2013. godine. Postavlja se normalno pitanje ako netko od njih ode iz Istre, Primorsko-goranske županije, Karlovačke, Varaždinske nije bitno Zagorske, put BiH ili put Srbije ili put Crne Gore gdje će oni biti smješteni uz tu granicu? Premijer, gospodin Milanović, pred nekoliko dana kaže da treba razgovarati o tome da li prema BiH treba otvoriti samo 2 ta međunarodna granična prijelaza ili više njih? Ja sam apsolutno za više njih. Treba i građanima BiH omogućiti bolju komunikaciju preko Hrvatske sa Europom. Ja jako dobro znam što je granica, recimo u Istri na prostorima koji nikada nisu u povijesti bili dijeljeni u tom jednom mentalnom smislu učinili. Eto, 1.07. je više neće biti. Znam ili mogu pretpostaviti što će sutradan Schengen značiti za građane BiH poglavito one koji žive u Hercegovini, znači uz granicu s RH. Ta granica će i njih pogoditi pretpostavljam na isti način na koji je npr. pogodila moje buzećane kada je uspostavljena '91., '92. godine sad nemojte me točno hvatati za riječ. No, bilo kako bilo mislim da o tim pitanjima treba otvoriti jednu svrhovitu raspravu, a ova zakonska rješenja koja su tehničke prirode apsolutno su logične naravi jer pretpostavljam da svakoj Vladi na neki način pripada, imaju to legitimno pravo da imenuju strukturu pojedinih službi na način na koji smatraju da je oportuno. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Više nema prijavljenih. Ja bih molio zamjenika ministra za završno obraćanje. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem gospodinu Kajinu. Ovo što ste vi zapravo tu rekli, zapravo mi smo svjesni toga, radimo na tome unutar evo tu je gospodin ravnatelj Carinske uprave, intenzivno se vode pregovori i unutar znači same Carine sa sindikatima sa stručnim službama, rade se detaljne analize i mi smo svjesni ovo sve što ste rekli mi podržavamo i da je pred nama jedan proces koji ćemo u ovome periodu moramo riješiti na adekvatan način sa svim službama znači svi ljudi, znači da se na adekvatna mjesta preraspodijeli, isto tako kao što smo sada radili sa financijskom policijom, sve te ljude smo u unutrašnjem ustrojstvom, te ljude koji su zapravo kvalitetni i rade svoj posao, da oni ne izgube svoja radna mjesta tako da ćemo isto kao što ćemo se brinuti u tome dijelu za privredu za radna mjesta tako i unutar službe znači ljudi koji su adekvatno osposobljeni da budu u funkciji unutar drugih dijelova Ministarstva. Zahvaljujem. Rasprava o tekstu Zakona je završena, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Predlažem pauzu od 15 minuta nastavljamo sa radom u 17 sati.